Зареєстровано 355 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата Тетяни Анатоліївни Донець. Привітаємо пані Тетяну з днем народження. Також, колеги, хочу вам повідомити, що на період між пленарними засіданням припала важлива дата. червня 2017 року виповнилося 110 років від дня народження легендарного воїна, лідера воюючої України у часи Другої світової війни, головного командира УПА Романа Шухевича. – це справжній феномен світової історії. Армія, керована Романом Шухевичем, без зовнішньої підтримки багато років вела успішну боротьбу проти двох найбільших імперій світу – радянської і нацистської. Серед нас знаходиться син генерала Романа Шухевича, наш колега, багатолітній, незламний політичний в'язень та борець за незалежність України Юрій Шухевич. Давайте привітаємо його оплесками. Пане Юрію! Шановні колеги, також маю за честь переказати вам вітання від Генерального секретаря з яким я провів зустріч у неділю ввечері, і закликав ООН позбавити Росію права вето у Радбезі. Адже окупант згідно статуту ООН не може брати участь в ухваленні рішень, які стосуються держави, на яку він напав. Нам потрібна ефективна та сильна ООН. Це запорука миру та стабільності у світі. Колеги, переходимо до питань порядку денного. І я хочу вам в двох словах логіку сьогоднішнього дня. Отже, перше питання – це питання, до якого ми буквально не дійшли кілька хвилин попереднього пленарного тижня. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької і Луганської областей. Я сподіваюсь, цей закон об'єднає зал, і ми спільно його проголосуємо. Потім близько десяти законопроектів буде включено в порядок денний сесії, поміж них дуже важливі питання, які стосуються інформаційної безпеки і, я сподіваюся, що ми всі ці питання зможемо включити в порядок денний. Потім буде питання по екології, наші зобов’язання міжнародні, і в залі вже присутній міністр. І потім ми проговоримо питання щодо Закону про Конституційний Суд України. Але хочу вам повідомити, включення в порядок денний сесії мною буде поставлено на голосування лист-звернення від двох голів фракцій коаліції з приводу того, щоб ми перенесли питання подання на зняття недоторканності з народних депутатів на четвер, якщо буде воля залу, ми перенесемо на четвер, якщо не буде волі залу, ми сьогодні перейдемо до розгляду подань. Я хочу всіх зорієнтувати, щоб всі орієнтувались, ця пропозиція буде поставлена на голосування після включення в порядок денний сесії. Отже, це така логіка сьогоднішнього дня і я пропоную перейти до роботи, колеги прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. І ми переходимо до першого питання порядку денного це проект Закону про внесення змін до Закону України… Перепрошую, колеги, півгодини, так, важливих півгодини, згідно Регламенту у нас 30 хвилин на виступи від уповноважених представників депутатських фракцій і груп. І я прошу приготуватись до запису і ми 30 хвилин нашого засідання продуктивно проведемо дискусію. Прошу усі фракції провести запис, прошу, щоб усі фракції взяли участь в цьому записі, щоб не доводилось визначатись самостійно, хто за ким виступає. Отже, прошу провести запис на виступи від уповноважених представників депутатських фракцій і груп, будь ласка.

Від "Народного фронту" слово надається голові фракції "Народного фронту" Максиму Бурбаку. Будь ласка, пане Максим. Шановні друзі, доброго дня! Я не втомлююся повторювати, що фракція "Народного фронту" одна з найбільш монолітних дисциплінованих, одна з найбільш реформаторських, про що свідчать десятки досліджень незалежних експертів. Командою "Народного фронту" розроблено і проголосовано сотні реформаторських законопроектів, що будують в Україні цивілізовані правила життя, які віддаляють нас від "совка" часів Януковича та "русского мира". "Народний фронт" – політична сила, де цінують, де поважають кожного, хто йшов і йде поряд, маючи за мету захист і добробут України. У нас 81 депутат, майданівці, учасники бойових дій, Андрій Парубій, Тетяна Чорновіл, Євген Дейдей, Юрій Тимошенко, Андрій Тетерук, Юрій Береза та багато-багато інших, всі ці люди знають, за що стояв Майдан. Одна з його вимог, на яку досі не дав відповідь український політикум, скасування депутатської недоторканності у її нинішньому вигляді. Депутатський імунітет повинен працювати тільки як захист від переслідувань за політичну діяльність, водночас, він має бути скасований для тих, хто скоїв кримінальні злочини. Спитайте у хлопців, які стояли проти "Беркута" на Майдані, чи цей мандат колись спасав їх проти куль і осколків гранат? Ми наполягаємо, недоторканність політиків має бути проведено у відповідність до європейської практики, так має бути. А поки Верховна Рада має розглянути подання Генеральної прокуратури на позбавлення депутатської недоторканності шести народних депутатів, серед них двоє представників "Народного фронту", Євген Дейдей і Максим Поляков. Вчора на засіданні фракції прийнято рішення, дати можливість нашим колегам по фракції захистити свою репутацію і честь без жодного імунітету. "Народний фронт" проголосує за зняття депутатської недоторканності. Ми вважаємо, що це буде чесно перед українським народом. Втім, це зовсім не означає, що ми погоджуємось із безглуздими, просто порожніми звинуваченнями НАБУ щодо Полякова і Дейдея. Більше того, фракція впевнена, що судові справи проти них – чиста профанація, очевидна, нахабна і без жодної судової перспективи. Знімаючи депутатську недоторканність з наших колег, ми не збираємось мовчати про те, що, шиючи білими нитками справи проти членів нашої фракції, НАБУ вдалося до безпредєла. Так, наче НАБУ не орган правопорядку, а новоявлена кримінальна бригада з 90-х років. Перше. Перевищення повноважень, було здійснено напад на дружину депутата Полякова, без жодних ордерів, на матір восьмирічної дитини напали у під'їзді будинку. Друге. Народного депутата підозрюють незважаючи на те, що не зафіксовано, ані вимагання, ані отримання коштів. Депутатом Дейдеєм надано всі підтвердження щодо набутого ним майно, про те, це не взято до уваги. І, четверте. Вибірковість переслідування. Колега Дейдей за своїми статками безпросвітній злидень поряд з такими єврооптимістами власниками купленими за не підтвердженими 200 метрові квартири в центрі Києва. Але цей депутат, найманець Григоришина, є другом Ситника, тому він і далі ходитиме до парламенту гріючи в кишені ключі від своєї корупційної квартири. Ми здивовані тим, що тут у залі сидять відверті прохіндеї, які за великі куші обслуговують льовочкіних і фірташів, працюючи примітивними політичними клоунами. Де справи проти таких ворюг? "Народний фронт" проголосує за зняття депутатської недоторканності з Дейдея, Полякова про те, ми не дозволимо НАБУ і САП творити беззаконня під прикриттям боротьби з корупцією. І хочемо заявити, що чітко знаємо природу атаки на "Народний фронт" – це намагання делегітимітизувати парламент, спровокувати політичну кризу, наслідком якої має стати дострокові парламентські і президентські вибори. Саме з цією метою метою здійснюється атака на уряд Яценюка, це одна велика кампанія, яка має привести до влади популістів, зумовити в Україні анархію, тотальний безлад. За нашою інформацією вже сьогодні вибудовується структура нової політичної партії з промовистою назвою. Саме ця політична партія має стати… Саме ця політична партія має стати транспортом для потрапляння в парламент сил, для яких НАБУ розчищає дорогу, ведучи політичну боротьбу із застосування провокацій, незаконних силових методів. Ми звертаємося до громадян України з закликом не ввести себе в оману для того, щоб не програти свою державу ані зовнішньому агресору, ані внутрішнім політичним диверсантам. Слава Україні! Дякую. Від Партії "Відродження" слово надається Шипку Андрію Федоровичу. Будь ласка, пане Андрій. Шановні народні депутати! Дорогі виборці! В кінці цього тижня вся наша країна буде вітати людей мужніх професій – це металургів та гірників, які своїм тяжким трудом тримають економіку нашої держави, дають їй стабільність, рух вперед і віру в майбутнє. Хочеться побажати їм здоров'я, благополуччя, нових досягнень та справедливості. Прошу привітати металургів та гірників аплодисментами. Дякую. Зараз до наших справ. Меморандум з валютним… Міжнародним валютний фондом не підписував жодний з народних депутатів, а ті законопроекти, які ми будемо розглядати сьогодні, в основі їх складається якраз меморандум з валютним фондом, і це зобов'язання нашої держави. Але що це за зобов'язання? Ось основні з них: це продаж української землі, приватизація підприємств, які не повинні були підлягати підлягати приватизації, підвищення пенсійного віку для українців, але хитро, не напряму – збільшуючи стаж. Добре це чи погано – нам з вами вирішувати в цьому залі. Але я хочу запитати, хто буде працювати після 60 років, якщо тривалість життя в Україні в чоловіків 62 роки. Багато українців не доживають вже зараз до пенсії. У Німеччині, наприклад, середня тривалість життя 77 років, тому вони можуть виходити на пенсію у 65. "Партія "Відродження" переконана, що пенсійну реформу робити треба, пенсії треба підвищувати, але пенсійний вік можна піднімати тільки після збільшення тривалості життя українців. Усі вважають, що тривалість життя залежить від реформи в охороні здоров'я. Це не так, як лікар вам скажу, це тільки десять відсотків, на 50 відсотків тривалість життя залежить від рівня та якості життя, від умов, в яких люди живуть, від соціального захисту, від заробітної платні, яку вони отримують, а у нас навіть лікарям на зарплатню не вистачає три мільярда гривень. Після підняття мінімальних зарплат вони змушені звільнюватися або переходити на півставки і це при тому, що в Україні не вистачає 20 тисяч лікарів, скоро нікому і нікого буде лікувати, і жодного слова про це немає, ані в меморандумі, ані в тих законопроектах, які ми будемо розглядати. Що ж нам потрібно? А нам потрібно відродження, відродження економіки, і це нам дасть робочі місця, гідну заробітну плату, нормальний соціальний захист, а це і є рівень життя. Тому хочу всіх вас закликати, шановні колеги, зважено підійти до цих реформ, як кажуть у нас у народі, "треба сім раз відміряти і один раз відрізати", бо не дай Боже нам відрізати те, що нам потрібно. Дякую за увагу. Дякуємо. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" народний депутат Єгор Соболєв до слова запрошується.

"Самопоміч" просить парламент негайно почати процедуру позбавлення недоторканності тих депутатів, які звинувачені у незаконному збагаченні або в інших діях з ознаками корупції. Сьогодні під парламентом сотні людей. Я думаю, багато з вас, хто йшов на роботу пішки, їх побачив. Вони прийшли абсолютно мирно, цивілізовано, але з ясною вимогою: ніхто не стоїть над законом! Парламент, який сам ухвалює закони, має бути зразком поваги до них. Якщо наші колеги допустили дії, які записані у Кримінальному кодексі, Антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, Генеральна прокуратура негайно мають отримати всі права розслідувати ці дії. Наше прохання: ніяких переносів, ніяких зволікань, ніяких надій, що не проголосуємо і втечемо на острови відпочивати. Не треба будити людський гнів. Я хочу сказати, що те, що зараз відбувається, мені дуже нагадує часи Януковича. Спочатку теж люди обурювалися мовчки, у фейсбуках. Потім почали виходити на нечисельні акції, а потім невеличкі струмочки незадоволення переросли у море гніву. Я хочу звернутися до тих депутатів, які сьогодні опинилися під цими підозрами. Повірте, для вас, для вас особисто набагато безпечніше чесно відбути своє покарання, вийти на свободу порядною очищеною людиною, ніж продовжувати чіплятися за кругову поруку, це в ваших інтересах. Тому як люди, які усвідомлюють, що країна веде війну за незалежність, країна потребує внутрішньої злагоди, внутрішнього спокою, внутрішнього єднання, "Самопоміч" просить парламент гідно, без тіні зволікань сьогодні прийняти рішення і позбавити депутатської недоторканності тих колег, які вчинили дії з ознаками корупції. Nemo est supra leges – ніхто не вищій за закон. Давайте доведемо цю стару римську істину. Будь ласка, наступний до слова запрошується народний депутат Вілкул, якому передає слово його колега. Просимо. Шановний народе України, шановні народні депутати! Цей тиждень роботи парламенту буде останнім для цієї сесії, виходячи з графіку його роботи.

Ситуація погіршилася практически у всіх сферах, починаючи від економіки і закінчуючи сферою безпеки. В економіці виробництво впало в порівнянні з 2013 роком на чверть, навіть у порівнянні з минулим роком – на 1,3 відсотки і падає далі. Це результат як блокади Донбасу, так і відсутності будь-якої промислової політики. Ми практично втрачаємо цілі галузі: металургія падає, на жаль, машинобудування практично зупинено, навіть сільське господарство перестало бути точкою зростання, у двох третинах регіонів падіння. Зростає заборгованість по заробітній платі, вона перевищила вже 2 мільярди гривень. Зростання безробіття на 60 відсотків у порівнянні з 2013 роком. 8 мільйонів людей вже виїхали батрачити в інші країні. Півкраїни боїться втратити житло за борги по комуналці. Ось це єдине, що на собі відчувають люди. Та чи вносяться на цьому тижні важливі для людей питання на засіданні парламенту? Вочевидь, що ні. Замість важливих питань на засідання виносять реформу освіти, яка замість 22-ох стандартних предметів вводить 9. Астрономію, географію, біологію, фізику та хімію хочуть зробити одним предметом: "Людина та природа". ЗНО після четвертого Продовжиться закриття шкіл. Багато експертів говорять, що замість системи освіти, яка в свій час славилася своєю академічністю, це буде фактично підготовка дешевої робочої сили. Пенсійна реформа, в якій хочуть підняти пенсійний страховий стаж так, що багато людей просто не будуть доживати до виходу на пенсію. Вже в 2018 році середній пенсійний вік підніметься до 63-65 років, а мільйони людей, які працювали без офіційного права влаштування, щоб вижити, і не мають у трудовій книжці 15 років стажу, замість пенсії будуть отримувати тільки мізерну соціальну допомогу. Як їм вижити? На тлі цього депутати парламенту мають канікули більше, ніж школярі молодших класів. Я заявляю позицію "Опозиційного блоку": Верховна Рада не має права йти на канікули, необхідно працювати і приймати нормальні закони для підтримки десятків мільйонів українців, яким вже немає, на що жити. Шановне народе України, не може бути вічний… Шановний народе України, не може бути вічний конфлікт, вічна радикалізація національної ідеї. Україна може стати нормальною Україною: сильною, незалежною, нейтральною державою зрозвиненою економікою, країною, в якої головна цінність – це людина. Давайте все ж таки бачити майбутнє і думати категоріями майбутнього. А майбутнє ґрунтується не на… Ще 30 секунд завершити і точка, крапка. ВІЛКУЛ О.Ю. Шановні колеги, давайте все ж таки бачити майбутнє, а майбутнє ґрунтується не на ненависті, а на мирі, на об'єднанні країни, робочих місцях, зростанні заробітних плат і пенсій. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка", від фракції, запрошується голова фракція Артур Герасимов. Просимо, пане Артуре. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні виборці! Вчора на своєму засіданні фракція партії "Блок Петра Порошенка" виключила зі свого складу народного депутата України Борислава Розенблата та переважною більшістю голосів прийняла рішення підтримати позбавлення його депутатської недоторканності та притягнення його до відповідальності. Ми також прийняли рішення про зняття недоторканності з усіх народних депутатів, на яких надійшло подання Генеральної прокуратури. Наголошую: це політичне рішення. Причетність Борислава Розенблата та інших депутатів до вчинення правопорушення має встановити суд. Варто наголосити, що фракція задовольнила прохання нашого колеги позбавити його недоторканності з тим, щоб він самостійно відстоював свою гідність у суді. В демократичному суспільстві виключно суд може встановлювати вину та рівень відповідальності громадянина. Позиція фракції партії "Блок Петра Порошенка" залишається категоричною та непохитною. Ми підтримуємо Президента України в тому, що в Україні не може бути недоторканних. Хочу нагадати, що саме завдяки Президенту України і українському парламенту було забезпечено суттєве реформування і оновлення Генеральної прокуратури та антикорупційних органів. Через це хочу сказати, що не менш важливим для верховенства права і встановлення демократичного устрою в Україні є формування незалежної судової гілки влади. Адже стара судова система, нереформовані суди були і часто залишаються тим болотом, де тонули і тонуть резонансні справи проти чиновників-корупціонерів. Для всіх є очевидною нагальна потреба очищення та рішучих реформ в судовій гілці влади. Сьогодні у нас є унікальна можливість остаточно ухвалити фундаментальні законопроекти судової реформи, ініційовані Президентом України, це комплексні зміни до кодексів та запуск інституту конституційної скарги. Вони спрямовані на очищення та перезавантаження судової системи в Україні, створення ефективного Верховного Суду, запровадження сучасних механізмів його функціонування. Крім того, буде остаточно ухвалено та запущено інститут конституційної скарги, відтак звичайний громадянин зможе звертатись до Конституційного Суду. Ці закони покликані посилити захист прав і свобод громадян, зробити суди України абсолютно незалежними, чесними та прозорими. Тільки таким чином ми зможемо повернути довіру наших співвітчизників до українських судів на всіх рівнях. Ми маємо історичну можливість вперше за 26 років незалежності встановити в Україні незалежну, самостійну судову владу, яка буде керуватись виключно верховенством права і забезпечить чесне правосуддя в Україні. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний пане Артуре. Будь ласка, від Радикальної партії, голова фракції, будь ласка, Олег Валерійович Ляшко. Просимо вас до слова. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, минулого тижня ми отримали черговий прояв обмеженого суверенітету України при Президенті Порошенку, коли важливі переговори щодо України відбувалися без самої України. І під час першої зустрічі Трампа з Путіним на саміті G20 у Гамбурзі і на трьохсторонній зустрічі, у скороченому "нормандському форматі" Меркель, Макрона та Путіна. Чим загрожує Україні наш фактичний квазісуверенітет? Тим, що нашу долю намагаються визначати за нашою спиною, без українців. І ніякий інформаційний візит ввічливості, як візит Держсекретаря Тіллерсона, не міняє суті цієї ситуації. Друге. Чи отримала Україна від нової адміністрації США свіжий погляд і нові підходи до зупинки російської агресії та досягнення миру? Ні. Тільки мантри про мирний процес та марні надії на …… динаміку в реалізації Мінських угод. І жодного прориву в розумінні глобальних цілей Путіна у баченні ефективних шляхів його стримування і досягнення перемоги над знахабнілою Росією, яка насправді проголосила нову холодну війну всьому демократичному світу і яка використовує Україну як поле битви, зокрема для залякування Європи та Америки. Знову маємо умиротворення російського агресора, що і при Президенті Обамі, лише з деякою стилістичною специфікою Президента Трампа. Тож саміт G20 засвідчив, наші західні партнери сліпо і вперто рухаються дорогою в нікуди, дозволяючи Путіну дестабілізувати світ і міжнародний порядок та виставляти на торги мир і безпеку в обмін на виконання його великодержавних примх і забаганок. Єдино вірний шлях – всебічне посилення здатності України захистити себе та жорсткий економічний тиск на Росію. Це і надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США, в тому числі на виконання гарантій за Будапештським меморандумом. Це і запровадження нових жорстких економічних санкцій проти Росії. Проте, ні саміт Великої двадцятки, ні вчорашній візит до Києва Генсека НАТО особливих надій і сподівань не дали. Тож я вкотре наголошую, у цей час сліпоти та слабкості світових лідерів маємо бути сильними самі.

Шановні колеги! Я думаю, що цей тиждень роботи парламенту не останній. Бо я думаю, що зал підтримає пропозицію про те, щоб ми далі не переривали засідання і в будь-який момент могли бути зібрані для будь-яких надзвичайних або навіть штатних ситуацій. Але давайте подивимось на ті питання порядку денного, які нас очікують. Перше і ключове питання: пенсійна реформа. Так, нам пропонують в порядок денний включити десятки питань, які регулюють пенсійну реформу. Але чомусь питання, які вносила "Батьківщина" і які вже півтора року знаходяться в парламенті, накінець-то про зняття оподаткування пенсій до цього часу так і не розглядалися, а лише будуть включені в порядок денний без розгляду їх по суті. Коли питання бюджету, які провалили силами урядової так званої коаліції, коли 26 мільярдів гривень, які повинні бути піти на освіту, охорону здоров'я, на житлові субсидії, про що ми попереджали уряд і казали, плануйте реальність виплат, а не якісь фігові листки, якими ви прикривали це. І фактично фракція опозиційна "Батьківщини" голосує за ухвалення змін до бюджету, щоб ці кошти вже з 1 липня були направлені до людей, в лікарні, в освітянські установи, безпосередньо допомога тим, хто не має можливості оплачувати за комунальні непомірні послуги, урядова коаліція завалила цей законопроект і зараз валить на засідання бюджетного комітету. Подивіться, де члени бюджетного комітету, які повинні були ухвалити рішення протягом двох тижнів і підтримати необхідність направлення цих коштів. Їх немає до цього часу в залі. І зараза те, що твориться на бюджетному комітеті, коли "хотєлки" Адміністрації Президента пробують підмінити необхідністю голосувань по освіті, охороні здоров'я і інших питаннях – ось ціна цій коаліції. Друге питання. Це питання, яке стосується наповнення бюджету. Чому до цього часу жоден законопроект по деофшоризації, по наповненню бюджету не внесено в порядок денний. Знову це буде робитися напередодні нового року, коли знову будуть піднімати податки і фактично в такий спосіб закривати дірки в бюджеті. І останнє питання, але не останнє по важливості. Ми зараз саме сьогодні повинні почати розгляд питання про зняття недоторканності. Регламент вимагає це зробити протягом семи діб. Якщо хтось хоче через процедурні моменти в судах далі відбити це питання, не вийде. Ви зобов'язані як Голова Верховної Ради зараз поставити це на голосування. І наша фракція ухвалила рішення голосувати за всі шість подань. Якщо депутати не винуваті – в суд! І в суді… 30 секунд. СОБОЛЄВ С.В. …як мільйони наших громадян, які проходять поневіряння в цій судовій системі, що ви не винуваті. Бо коли треба в Запорізькій області засудити секретаря сільської ради за спробу державного перевороту ("мозги вже поїхали" у СБУ і прокуратури), на це є справа, на це є арешт без будь-яких рішень. Будь ласка, будьте як всі, в суд і доводьте свою невинуватість. І поставте, будь ласка, сьогодні як цього вимагає… Заключний виступ від "Волі народу". Рибчинський, будь ласка. Шановний український народе, пане Голово, шановні колеги! Нинішній парламент і всі влада загалом поставили для себе дуже амбітну мету – проведення комплексних реформ, метою яких є приведення України до найвищих європейських стандартів життя. Проте як можна жити по-європейськи, сплачуючи за європейськими цінами енергоносії і продукти харчування і отримуючи натомість неприпустимо низькі рабські совкові зарплати і пенсії. Як можна одною рукою давати європейський безвіз, а іншою забирати саму можливість заробляти по-європейськи, стягуючи неприпустимо штучні драконівські податки. Як можна роздати олігархам за безцінь підприємства, які будувала вся країна, а потім усій країні платити аж 1312 гривень пенсії. Моя мати пенсіонерка отримує 1490 гривень на місяць – це всього 50 євро. Покажіть мені, будь ласка, хоч одного європейця, який би вижив хоча б один місяць за 50 євро, а наші пенсіонери, вони і виживають і ще й своїм онукам допомагають. Не треба дурити народ, проголошуючи реформи, сенс яких суцільне зубожіння. Не треба дурити народ пенсійними реформами суть яких збирання останнього, що є у людей, на купівлю гіпотетичного пенсійного стажу. Це не реформа – це "картонна дурилка" для наївних і неосвічених. Сьогодні середній стаж людини, яка виходить на пенсію, складає в середньому 32,5 роки. Для необхідних 35 років українцям доведеться докуповувати собі страховий стаж за десятки тисяч гривень. Нащо тоді платити в державний Пенсійний фонд роками, якщо потім тобі ще прийдеться доплачувати аби отримати бодай щось? Якщо парламент таки підтримає запропоновані ініціативи уряду, життя народу стане ще біднішим, а прірва ще глибшою. Треба негайно скасовувати антиконституційні 15 відсотків податку на пенсії працюючим пенсіонерам, треба підняти рівень мінімальної пенсії хоча б до рівня мінімальної заробітної плати, до 3 тисяч 200 гривень. Депутатська група "Воля народу" закликає всі депутатські фракції провести детальний розгляд відповідних законопроектів і не кнопкодавити в угоду корумпованій, і ненажерливій владі. Реальна пенсійна реформа можлива лише за рахунок розвитку реального сектору економіки і створення нових робочих місць. Лише так ми зможемо говорити про справжнє подолання дефіциту бюджетного фонду, Пенсійного фонду, а отже про достойні пенсії для наших українських громадян. Дуже дякую за увагу.

час, відведений для виступів від фракцій і груп завершений. Ми переходимо до розгляду питань порядку денного. Я прошу всіх зайти і зайняти робочі місця, зараз буде перше голосування. Будь ласка, колеги, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, у нас дуже насичений графік, нам важливо працювати ефективно і системно. Будь ласка, приготувалися до голосування. І ми переходимо до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей. я зараз поставлю на голосування пропозицію, щоб ми розглянули його за скороченою процедурою. Дуже важливий закон, потребує негайного рішення Верховної Ради України і я прошу всіх підтримати пропозицію, і автора, і комітету, щоб ми розглянули проект закону 6548 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати прошу підтримати. Колеги, уважно, прошу всіх взяти участь в голосуванні. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати. 158 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України, Першого заступника Голови Верховної Ради України Геращенко Ірину Володимирівну, будь ласка. Шановні колеги, як ви пам'ятаєте кілька місяців тому Верховна Рада України прийняла надзвичайно правильне рішення, коли ми дали можливість дітям з окупованих територій, абітурієнтам вступати до евакуйованих вузів без іспитів. Тим самим підтримавши і молодь на окупованих територіях, і евакуйовані вузи. Але цим нашим дуже правильним рішенням ми поставили в дещо не рівні умови інші вузи, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Тому що сьогодні в цих вузах менший відсоток держзамовлення і ми зіштовхнулися з величезним проханням таких шановних вузів як, наприклад, Маріупольський державний університет, щоб ми вирішили це питання і так само нашим рішенням допомогли підняти державне замовлення, особливо на такі професії, як українська мова, грецька мова, кафедри яких є в цих вузах. Власне, законопроект про який я зараз говорю, це зміни до пункту 4.1 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", які надають ті самі преференції, що евакуйованим вузам, всім вузам Донецької, Луганської області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. І це є дуже таке наше оперативне і правильне Я прошу підтримати його і сьогодні не лише в першому читанні, бо вже йде вступна кампанії, а за основу і в цілому. І також я звертаюсь до шановного Голови Верховної Ради, щоб сьогодні ж цей законопроект було підписано, передано на підпис Президенту України. І ми звернемося до глави держави його підписати для того, щоб вузи, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, де і так не просто, не втратили абітурієнтів. Я хочу наголосити, що серед авторського колективу є і Міністерство освіти, цей законопроект повністю узгоджений з шановною міністром освіти пані Гриневич і також серед колективу є депутати різних фракцій. Прошу підтримати за основу, в цілому сьогодні підписати Голові Верховної Ради і передати на підпис Президенту України. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський Олександр Володимирович. Шановний Голово! Шановні колеги, народні депутати України! Закон 6548 це не просто Закон про збільшення державного замовлення, це в першу чергу закон, який який захищає освітню інфраструктуру на кордоні з агресором. Це законопроект, який дає можливість університетам, які розташовані у прикордонній зоні, тобто Луганська, Донецька область набрати контингент. Набираючи контингент, ми фактично залишаємо молодь на цій території для того, щоб вона могла і далі через освіченість, через відповідний інтелект, через розбудову інноваційної економіки продовжувати захищати свою територію. Шановні колеги, в чому ще сенс цього законопроекту? В тому, що 2016 року запущений так званий широкий конкурс. Це означає, що державне замовлення йде за дітьми, які мають великий бал ЗНО і, які їдуть в центр і далі на Захід України. Тому фіксоване державне замовлення фактично дає можливість всім університетам, в тому числі Маріупольському університету залишати цей контингент. Я дуже дякую, комітет проголосував профільний комітет одноголосно за цей законопроект. Ми дякуємо авторам цього проекту: Ірині Геращенко, Марії Іоновій, Ірині Луценко за те, що перебуваючи на цій території вони побачили ці проблеми і відповідно внесли цей законопроект. дуже важливо зараз проголосувати, підписати у Андрія Володимировича, після цього в Президента і терміново після цього внести відповідні зміни до умов прийому в вищі навчальні заклади. Дякую. Голосуємо. Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися на запис для обговорення цього законопроекту. Принагідно, я хочу звернутися до народних депутатів, які зараз розклеюють політичну рекламу на трибунах Верховної Ради з проханням її зняти. Ми тільки що повернулися з європейських парламентів, таких як норвезький, датський, Європейський парламент в жодній країні світу жодна політична сила, яка шанує парламент, не дозволяє собі обвішувати трибуни або обвішувати кулуари парламенту своїми політичними гаслами. За політичні гасла треба платити політичну рекламу, відсотки. Будь ласка, зніміть ваші плакати! Я прошу сесійну залу підтримати цю вимогу, негайну вимогу всієї сесійної зали! (Оплески) Ми просимо… І прошу журналістів звернути увагу, що в нас відбувається:

Тут не "Інтер". І я підтримую цю позицію, і звертаюсь з проханням до народних депутатів забрати політичну рекламу із залу Верховної Ради України. Колеги, прошу провести запис на виступи.

тим декільком вищим навчальним закладам Луганської і Донецької області, які знаходяться на підконтрольній Україні території і які не є переміщеними вищими навчальними закладами, а це такі навчальні заклади знаходяться, в основному, в Донецькій області, у місті Слов'янську – педагогічний університет, машинобудівна академія у місті Краматорську, це у Маріуполі національний університет маріупольський, Приазовський університет. Це дасть можливість цим університетам бути в рівних умовах з переміщеними вищими навчальними закладами в плані набору і це дасть можливість приймати тих дітей, які приїдуть з окупованих територій приймати за більш спрощеною процедурою. Це не значить, що ці діти будуть мати якісь Це значить, що вони просто будуть мати більш облегшену саму процедуру вступу до вищих навчальних закладів. Я вважаю, що це рішення воно має як соціально-гуманітарну основу, так і має певну політичну основу. Тому що ми таким чином закликаємо батьків, дітей з окупованих територій: їдьте в велику Україну, вступайте в вищі навчальні заклади українські, досить вам їсти той хліб окупантів. Тому звертаюся до усіх народних депутатів підтримати даний законопроект за основу і в цілому. Олег Ляшко, Радикальна партія. Реінтеграція Донбасу, звільнення наших територій, моєї рідної Луганщини, де пройшло моє дитинство, де я заробляв перший хліб, це має бути завданням державної політики. два мільйони людей в Україні в результаті російської агресії позбулися своєї домівки, своїх заробітків, свого майна І, на превеликий жаль, українська влада недостатньо приділяє увагу до вирішення проблем наших братів і сестер, які стали біженцями, переселенцями на своїй рідній землі. соціальне забезпечення, нарахування пенсій, навіть ті самі комунальні платежі, можливість навчати своїх дітей чи навіть влаштувати їх у дитячій садок все це проблеми, з якими щодня стикаються сотні тисяч українців, вимушених біженців на своїй землі. Тому ми вимагаємо від влади передбачити кошти в державному бюджеті. Я бачив тут Прем'єр-міністра Гройсмана, сьогодні будуть голосуватися зміни до бюджету, 700 мільйонів гривень ви даєте знову на прокуратуру. Вони вже мають чотири мільярди, ви їм ще 700 мільйонів даєте, замість того, щоб дати на придбання житла для переселенців, на влаштування їх на робочі місця, того самого закинутого житла, щоб туди дати можливість людям поселитися і не платити ті космічні ціни за тарифи і за наймане житло. Тобто я вимагаю від державної влади максимальної уваги до проблем переселенців, до проблем наших людей з Донбасу, з Криму. І головне завдання – це повернути їх додому, це звільнити нашу територію, повернути мир в нашу рідну країну. Для цього треба рішуче діяти, як казав британський Прем'єр Вінстон Черчилль: "До миру є дві дороги: дорога поразки і дорога перемоги". Я пропоную йти до миру дорогою перемоги, а не поразки.

Донбас – це не просто територія, а реінтеграція Донбасу – це не просто звільнення території. Донбас – це українські громадяни, які проживають на цих територіях. Ці території зараз є непідконтрольними. Але хочу сказати, що ми всіма своїми діями зобов'язані надавати ознаки того, що ми турбуємося про наших громадян України, і вони повинні відчувати це. Реінтеграція Донбасу повинна починатися з поваги до зазначених людей, поваги до права вибору, поваги на гідне соціальне забезпечення, поваги на отримання освіти. Цей законопроект, на жаль, є невеличким кроком, оскільки дуже великий комплекс проблем є не вирішеним. Але однозначно фракція "Опозиційний блок" підтримуватиме законопроект, який надає можливість навчатися у вищих навчальних закладах в нормальній, мирній обстановці. Причому хочу звернути увагу на те, що ми зареєстрували дуже велику кількість законопроектів, спрямованих на комплексне вирішення соціально-економічного, культурного розвитку зазначеної території. Інфраструктура зруйнована, її потрібно поновлювати. І в мене питання - я минулий раз доповідав по законопроекту щодо внесення змін до Держбюджету на 2017 рік, який зараз готується, чому забрали гроші з Донбасу. Зараз ви говорите про те, що потрібно піклуватися, а іншими руками саме забираєте гроші. Тому, будь ласка, колеги, я закликаю всіх підтримати зазначену добру ідею і не зупинятися на цьому, а підтримувати той комплексний пакет законопроектів, який внесла зокрема зокрема і фракція "Опозиційний блок" щодо соціально-економічного розвитку зазначеної території і найскорішої її інтеграції. Дякую. Фракція "Батьківщина" підтримує прийняття цього законопроекту за основу та в цілому. І з великою повагою відноситься до наших науковців і викладачів, які є де-факто нашим інтелектуальним форпостом, які борються за серця та розуми наших людей і протистоять російській агресії. Однак у нас є сумніви, що саме цей законопроект, як і ті закони, які ми вже прийняли разом з вами в залі стосовно допомоги переміщеним вищим навчальним закладам, будуть виконані цим урядом і місцевою владою, виходячи з наступного. У листопаді минулого року ми прийняли з вами разом, 266 голосів, об'єднав увесь зал, законопроект про переміщені вищі навчальні заклади. Так ось з листопада уряд не спромігся виконати вимоги цього законопроекту: зменшити коефіцієнт з одиниці на 0,8 для науково-педагогічних працівників переміщених вишів. Просто положення не може не може розробити уряд, а вони від цього страждають, від цієї зайвої бюрократизації. Для того, щоб передати приміщення технікуму для Макіївського ДонНАБА, який переїхав до Краматорську, які погодили цю передачу, погодили передачу гуртожитків, і навіть знайшли іноземних інвесторів з Чехії, які готові інвестувати в добробут наших громадян. Треба збирати окремі наради в Міністерстві освіти, залучати місцеву владу, в якій мали бути види якісь на ці гуртожитки, і рухати це питання, яке не рухалось півтора року. Таким же самим чином десь два роки тому ми прийняли законопроект, вже закон підписаний, який діє, який дозволяє дітям-переселенцям безкоштовно проживати в гуртожитках вищих навчальних закладів. Так ось Міністерство фінансів недостатньо фінансує цю програму. І наскільки нам відомо, в Міністерства освіти є заборгованість десь приблизно 960 мільйонів гривень, в тому числі і кошти на переселенців. Однак в них є, наприклад, зайві кошти на стипендію, які можна було перекинути, однак ці бюрократичні заходи не вирішуються. Тому вимагаємо від уряду, місцевої влади, виконувати прийняті законі. І голосуємо за основу та в цілому і підтримуємо науковців Донеччини. Дякую. Хочу повідомити, зараз відбудеться заключний виступ після якого ми перейдемо до прийняття рішення. Тому прошу і секретаріат Верховної Ради і голів фракцій запросити усіх депутатів в зал. Зараз я надаю слово, дві хвилини, Семенуха, фракція "Самопоміч". Шановні колеги, сьогодні в умовах окупації частини території Російською Федерацією держава беззаперечно має дбати про те. щоби діти, які сьогодні всупереч своєї волі опинилися на тимчасово окупованих територіях, мали можливість вступу до вищих навчальних закладів, які знаходяться на контрольованій території. Проте спосіб у який пропонується дану законодавчу ініціативу реалізувати цю ідею виникає чимало запитань. Адже насправді допомога має відбуватися дітям абітурієнтам, а не конкретним вищим навчальним закладам. Адже те, що пропонується даною законодавчою ініціативою фактично втручання сьогодні в принципи розподілу державного замовлення Міністерством освіти, бо сьогодні той принцип передбачає, що державне замовлення в конкретні вищі навчальні заклади залежать від конкурентоспроможність конкурсу в цьому вузі, тобто сьогодні чим більш успішний вищий навчальний заклад тим більш державне замовлення. І сьогодні в той спосіб, який пропонується авторами законодавчої ініціативи, ми фактично створюємо дискримінаційну норму. Простими словами давайте скажемо відверто за рахунок яких сьогодні бюджетних місць вищих навчальних закладів Харкова, Одеси, Дніпра, відбудеться це фактично фіксування державного замовлення і надання конкретним вищим навчальним закладам Луганської і Донецької області. Друге. В законопроекті немає жодної

Верховна Рада має з прийняття і розгляду Закону про тимчасово окуповані території, який і вирішить долю мільйонів людей як з цієї території так і на окупованій території. І найостаннє. Фракція "Самопоміч" закликає негайно Голову Верховної Ради винести питання щодо розгляду зняття недоторканності з усіх депутатів, щодо яких є подання. Дякую. Отже, колеги, я ще раз прошу всіх зайняти робочі місця. Зараз будемо голосувати. Я переконливо звертаюсь до всіх депутатів, які знаходяться в ложах, поки депутати займають робочі місця, одна хвилина, Ірина Геращенко. І я прошу всіх, за хвилину ми переходимо до прийняття рішення. 10:58:25 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги! Я дуже уважно вислухала виступи представників депутатських фракцій, в тому числі аргументацію, яку виклали шановні колеги від "Самопомочі". Ви чудово усвідомлюєте, що все-таки ми маємо враховувати певні нюанси цих територій, що знаходяться поблизу лінії зіткнення. Як правило, абітурієнти з цих територій хочуть залишатись з батьками. Це зрозуміла історія. Але там є певні нюанси. Пропонуємо разом туди поїхати, подивитись ці вузи. Вони знаходяться поблизу лінії зіткнення. Це вже само по собі несе небезпеку і вимиває звідти студентів. І тому ми маємо, ви праві в тому, що дещо в ручному режимі сьогодні підтримати ці вузи. Більше того, як правило, на одній вулиці знаходяться евакуйовані вузи, яким ми вже дали преференції, і наприклад, той же Маріупольський державний університет, який не має цих преференцій. І сьогодні він втрачає кращих студентів через те, що у нього немає цього державного замовлення. І плюс ключове. Якщо ми з вами разом ставимо ставку на боротьбу за молодь з окупованих територій і даємо їм можливість поступати без

мозаїково, а має бути системне вирішення. Ми це зробимо. Зараз я прошу це підтримати. Це позиція ректорів вузів Донецької і Луганської областей. Їм нелегко, їм треба залишити там абітурієнтів на цих територіях. Якщо звідти молодь виїде, повірте, нашій армії буде набагато важке за ці території боротись. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей (№6548) з пропозицію комітету прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Колеги, тепер ми переходимо до наступного розділу "Включення в порядок денний сесії". Це буде, я прошу всіх залишатися на місцях, це буде короткий розділ, але у нас буде йти голосування одне за одним, і тому прошу не виходити з залу. Отже, прошу приготуватися на голосування. Наперед всі ці питання були зазначені. Я впевнений, що фракції змогли з ними ознайомитися і відповідно прийняти по них рішення. І ми переходимо до голосувань. Першим я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги (№ 6674). Хто підтримує включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати. Голосуємо.

Наступний – проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги (6675). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-183 Рішення не прийняте. Наступний, колеги, ми маємо проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. Ми маємо базовий закон 6614, а також п'ять альтернативних: 6614-1, 2, 3, 4, 5. І я закликаю всіх проголосувати за включення в порядок денний сесії, включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

За-251 Рішення прийняте. Наступний проект Закону про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення (6615 і 6615-1). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За-252 Рішення прийняте. Наступний проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення (номер 6616 і 6616-1). Прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо. – за. Рішення прийняте. Наступний проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій (номер 6617 і 6617-1). Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-261 Рішення прийняте. Наступний, колеги, закон, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом мовлення (номер 6565). Це пропозиція від Комітету з з питань свободи слова та інформаційної політики, який провів виїзне засідання у прифронтовій зоні і, за результатами засідання, просить, щоб Верховна Рада підтримала включення цього закону в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії, будь ласка.

Наступний, колеги, важливий закон, який, я переконаний, об'єднає весь зал, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму у 1917-1991 роках. Це надзвичайно важливий закон, який, я впевнений, всі в залі підтримають. І я прошу проголосувати включення в порядок денний сесії 6574, прошу проголосувати.

Наступний важливий Закон з питань інформаційної безпеки, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (6676). Прошу проголосувати включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, голосуємо.

За-197 Рішення не прийняте. Наступний, колеги, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації осіб для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (номер 6630, 6630-1). Прошу проголосувати, прошу підтримати надзвичайно важливий законопроект і прошу включити його в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. – за. Рішення не прийняте. Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (6275). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. За-199 Рішення не прийняте. Наступний: проект Закону про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів) (номер 6243). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії, голосуємо. Прошу підтримати. За-217 Колеги, до мене звернулися фракція "Блоку Петра Порошенка", щоб ми повторно поставили два закони, які були першими і оскільки Регламент цього не обмежує, я ще раз поставлю їх включення в порядок денний сесії, а також "Народний фронт" наполягає, щоб 6630 і 6630-1 ще раз поставити пропозицію включення у порядок денний сесії. Отже, прошу приготуватись до голосування. Я сподіваюсь, усі змогли з тими законопроектами розібратися, пройшли консультації, і я ще раз ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги (6674). Прошу проголосувати включення у порядок денний сесії.

За-199 Артуре, наступний навіть немає сенсу ставити бо… Колеги, я ще раз прошу вас я ще раз поставлю на голосування важливе, на моє переконання питання, які стосуються сектору безпеки проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Колеги, я наголошую, це включення у порядок денний сесії. Це питання, яке стосується використання біометричних паспортів для інших країн у першу чергу для громад… колеги, ми коли включали у порядок денний сесії 2,5 тисячі законів точно, не всі їх бачили, коли 2,5 тисячі закони і ми всі закони включили, які були навіть названі з місця. Це питання, яке наголошую ще раз, фактично вирішує питання біометричних паспортів для в'їзду в Україну в першу чергу з країни-агресора і це лишень включення у порядок денний сесії, ще немає комітету ми будемо мати змогу провести дискусію на комітеті, ми будемо мати змогу проговорити в залі. Я прошу проголосувати і прошу підтримати включення у порядок денної сесії проекту закону 6630 і 6631. Лишень включення у порядок денний сесії, щоб комітет міг його розглянути, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Я ще раз хочу наголосити, колеги, ми гуртом всі добивалися закону, звернення до Кабінету Міністрів про введення віз з Росією. Це було би лишень звернення наше, а не рішення, це було би тільки звернення, а не прийняття рішення. Тут ми маємо шанс Законом Верховної Ради України це питання вирішити нашим законом. Не звертатися, не просити у когось допомоги, а вирішити своїм голосуванням. Я прошу запросити усіх в зал, нам не вистачило шість голосів. Я ще раз поставлю і я прошу зайняти робочі місця. Отже, колеги, я прошу зараз зайняти робочі місця. Я прошу відповідально підійти до голосування. Я прошу проголосувати за включення у порядок денний сесії, щоб комітет міг перейти до розгляду. Це пропозиція Ради національної безпеки і оборони, друзі! Давайте будемо відповідально голосувати. І я запрошую всіх до голосування. І я ставлю на голосування включення у порядок денний сесії проект Закону 6630 і 6631. І я прошу всіх Колеги, відповідально голосуємо. Прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Прошу усіх зайняти місця. Кожен голос має значення!

Добре, я третій раз поставлю, колеги. Колеги, я ставлю ще раз, третій раз на голосування. І я прошу усіх приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування 6630 і 6631 – включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо.

Рішення не прийнято.

Колеги, давайте ми обміняємося думками. І ми можемо потім повернутися ще раз до розгляду цього питання. Зараз, колеги, колеги, я прошу зараз.... Зараз я поставлю на голосування пропозицію двох фракцій – перенесення на четвер подань. Тому прошу усіх зайти в зал, приготуватися до голосування. Перед голосуванням я хочу зробити оголошення, яке надійшло в президію, що, згідно з протоколом засідання депутатської фракції Партії "Блок Петра Порошенка" від 10 липня 2017 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Об'єднання партій "Блок Петра Порошенка" народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. хочу зробити повідомлення. До мене з листом звернулися голови депутатських фракції: партії "Блок Петра Порошенка" Герасимов Артур Леонідович та політичної партії "Народний фронт" Бурбак Максим Юрійович – з пропозицією перенести у четвер, 13 липня 2017 року, розгляд питань Генерального прокурора щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Довгого, Дейдея, Лозового, а також про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народних депутатів України Полякова, Розенблата і Добкіна, передбачивши проведення одного ранкового пленарного засідання без перерви в 12:00 – 12:30 з його продовженням до вичерпання порядку денного сесії. Така можливість зміни порядку роботи Верховної Ради передбачена частиною другою та третьою статті 19 Регламенту. З огляду на це, ставлю на голосування пропозицію депутатських фракцій. Хочу наголосити, пропонується, щоб ми в четвер працювали без перерви, щоб ми могли розглянути всі подання після того, як буде і подання комітету стосовно Добкіна. Отже, кожен зможе визначити свою позицію шляхом голосування, колеги. даному випадку, я наголошую, не пізніше 7 днів я маю час, щоб поставити, якщо не буде спеціального рішення Верховної Ради. я ставлю на голосування цю пропозицію. Якщо вона не набере достатньої кількості, ми сьогодні перейдемо до розгляду тих подань, по яких минув термін 7 днів. Отже, я ставлю на голосування Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-190 Рішення не прийняте, колеги. Я зараз невідкладно зв'яжуся з Генеральним прокурором, щоб вияснити, в якій годині він зможе прибути у Верховну Раду України для поставлення на розгляд. Я думаю, це може бути або до 12-ої, максимум 12:30. Я наголошую ще раз і прошу не брати мене криком. Я сказав, ми перейдемо в найближчий час, як тільки Генпрокурор підтвердить, за скільки часу він може прийти. Це може бути або до 12-ої, або в 12:30. (Шум у залі) Я прошу всіх заспокоїтись, ми сьогодні розглянемо подання до перерви в найближчий час. Зараз я звернусь і звертаюсь зараз до Генерального прокурора, щоб він чимшвидше прибув у сесійну залу для того, щоб ми могли перейти до розгляду питань зняття депутатської недоторканності.

Зараз, колеги, ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами (номер 6435). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Москаленка Ярослава Миколайовича, будь ласка.

перепрошую, доповідати буде від комітету Рибак, будь ласка. 11:22:46 РИБАК І.П. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, метою прийняття законопроекту є відновлення накопичувального статусу Державного фонду поводження з радіоактивними відходами для розбудови необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об'єктів для поводження з радіоактивними відходами на сучасному рівні. Як зазначено в фінансово-економічному обґрунтуванні до цього законопроекту, за умови існування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами планується до 2019 року поступово перейти на стовідсоткове фінансування діяльності по поводженню з радіоактивними відходами з коштів відповідного фонду. Кошти фонду будуть використані на розвиток системи поводження з радіоактивними відходами, побудову сховищ довготривалого зберігання, наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки, транспортування радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива до сховищ у зоні відчуження. До законопроекту було внесено десять пропозицій народних депутатів України. Комітет на своєму засіданні пропозиції за номером 3, 4 та 10 врахував. 5, 6, 7, 8 та 9 врахував редакційно, а пропозицію 1 та 2 відхилено. Прийняття цього законопроекту сприятиме підвищенню рівня безпеки існуючих та майбутніх поколінь від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання радіоактивних відходів, зниженню соціально-психологічної напруги у суспільстві, формуванню в суспільстві позитивного ставлення до застосування ядерних і радіаційних технологій завдяки впровадженню реальних дій з боку держави щодо забезпечення безпеки населення та навколишнього середовища. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Закону України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про фінансування поводження з радіоактивними відходами"" за реєстраційним номером 6435 у другому читанні та в цілому як закон. Пропоную перейти до обговорення поправок.

Переходимо до розгляду поправок. Прошу, поправка номер один, народний депутат Євтушок. Прошу, включіть мікрофон. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Пане Іване, скажіть, будь ласка, ну, ми всі розуміємо, що уже створений цей фонд, який має на меті отримати доходи, і ми будемо далі по поправках говорити, які будуть використовуватись там по напрямку в даному законопроекті. Але ми також розуміємо, що державний бюджет створюється з двох, спеціального і загального фонду. От, я хотів би зрозуміти, чому комітет відхилив мою першу поправку, де чітко надійшла від мене пропозиція створити фонд і направити туди всі в дохід збори, які будуть надходити. Чому комітет відхилив цю поправку? Я можу пояснити, чому саме комітет відхилив вашу правочку. Адже у вашій правці зазначалось наступне: "У складі державного бюджету України створюється державний фонд поводження з радіоактивними відходами (далі – фонд)". За редакцією, яка була проголосована в першому читанні, якщо ми прочитаємо, пропозиція була наступна: "У складі спеціального фонду державного бюджету України створюється державний фонд поводження з радіоактивними відходами". Справа в тому, що на сьогоднішній день відповідно ці кошти в цей фонд будуть зараховуватись, якщо ми, звісно, з вами проголосуємо за цей закон в цілому, будуть надходити за рахунок коштів екологічного податку, який сплачується за поводження з радіоактивними відходами. виключно ці кошти будуть спрямовані на ті заходи, які були озвучені мною у виступі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на своїй поправці? Ні. Дякую. Наступна поправка номер 2, народний депутат, прошу. Включіть мікрофон. Я вже почав говорити, Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", про те, що в дохідну частину мали би не тільки від різних зборів попадати, створювати даний фонд. Я в своїй другій поправці пропонував, аби все ж таки мали можливість наповнити цей фонд і благодійні внески від юридичних і фізичних осіб. І мені також не зрозуміло, чому власне в комітеті не позитивно розглянули мою поправку і не дали можливість благодійним організаціям як юридичним, так і фізичним особам, давати в цей фонд надходження і свої внески. Дякую. Дякую. Прошу: прокоментуйте. 11:28:02 РИБАК І.П. Шановний пане Сергію, у нас була дискусія з приводу того, аби дати можливість благодійних внесків, залучати благодійні внески юридичних і фізичних осіб саме під час розгляду даної правочки на засіданні нашого комітету. На жаль, підтримки серед членів комітету така пропозиція не знайшла, але якщо я думаю, що, якщо ми поставимо на розгляд залу цю пропозицію, можемо зараз підтримати вашу правочку. Якщо ви не заперечуєте. Ви наполягаєте? Так, прошу, шановні народні депутати, поправка номер 2 народного депутата Євтушка, комітет готовий її підтримати, вона попередньо була відхилена. Прошу проголосувати.

Дякую. За - 96, рішення не прийнято. І прошу зараз два заключних виступи від комітету та міністра екології. І після того ми перейдемо… Ще поправка? 3-я? Прошу. Ще 3 поправка, народний депутат Івченко. Дякую. Шановний головуючий, 3 поправка саме моя. Я хотів подякувати комітету, що прийняли правку, досить вірна правка. безпосередньо з державного фонду будуть затверджуватися, розподіл цих коштів буде затверджуватися на Комітеті з питань екологічної політики, а далі за погодженням з Комітетом бюджету будуть розподілятися. Досить вірний підхід. Я дякую, що ви підтримали мою правку, а також Юлії Володимирівни Тимошенко, яка говорить теж про розподіл коштів безпосередньо на наслідки щодо екології. Дякую. Дякую. Я думаю, що не треба коментувати. Ще є одна правка від народного депутата Євтушка. Прошу. 11:30:10 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, Фракія "Батьківщина". Я також хочу подякувати комітету за плідну роботу і хочу сказати, що наша фракція буде підтримувати в цілому законопроект. І єдине, що я хотів би і звернутися як до головуючого, так і до міністра, присутнього в залі. Ми маємо вже створений давно фонд і хотіли би, напевно, зрозуміти які видатки, на які напрямки були направлені, це вже в робочому порядку в засіданні комітету або в п’ятницю міністр нехай проінформує і український народ, і парламентарів, куди направлялися кошти з того фонду. А фракція "Батьківщина" сьогодні голосує в цілому даний законопроект. Дякую. І заключне слово від комітету, прошу. А потім – міністр екології. аби створювати новітні технології у сфері поводження з радіоактивними відходами, формуванню в суспільстві якраз позитивного ставлення до ядерних і радіаційних технологій, забезпечення безпеки населення, будівництво і обслуговування сховищ відпрацьованого ядерного палива і в більшості правки були враховані. Це дуже важливий законопроект, адже він повертає по суті фонд, який в нас існував до 2011 року в Україні і функціонував достатньо ефективно і якісно, з користю для держави. Я дуже дякую всім, хто підтримає цей законопроект. Дякую І прошу до слова міністра екології. І, шановні народні депутати, прошу повертатися до зали, ми будемо через декілька хвилин переходити до голосування. Прошу, пане міністре. Дякую головуючому, дякую також комітету Верховної Ради з питань екології за активну і ефективну роботу, а також всіх народних депутатів, які подали правки, вони абсолютно були слушними і збільшили рівень парламентського контролю за виконанням, використанням коштів. Хотів би також сказати, що метою цього закону є насправді відновлення механізму управління Державним фондом поводження з радіоактивними відходами, який має за своєю суттю збирати кошти, не податок, а кошти плати послуг, ті хто утворюють радіоактивні відходи, сплачують відповідні кошти і ці кошти повинні використовуватися державою як відповідальним партнером для використання саме на створення умов поводження з радіоактивними відходами. Хотів також сказати, що фактично створений механізм дасть можливість продовжити будівництво, фінансування будівництва об'єктів поводження з радіоактивними відходами, які, на жаль, за останні десятиліття не фінансувалися державою і не будувалися. Більше того, відновлення Фонду РАВ дасть можливість працювати з міжнародними партнерами. І те, що наші колеги з "Батьківщини", народний депутат Євтушок пропонував, якраз дає нам можливість, маючи такий фонд, залучати донорські кошти. Також я хотів би сказати, що передбачене використання цих коштів за трьома програмами, це виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами, друга програма, бюджетна програма, це підтримка екологічно-безпечного стану у зоні відчуження безумовного і третя бюджетна програма це підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єктів укриття Чорнобильської атомної електростанції. Іншими словами, кошти будуть скеровуватися на чітко визначені програми бюджетні і в в партнерстві з бюджетним комітетом будуть аналізуватися якість, ефективність і доцільність. Тому, шановні колеги, я просив би підтримати спільну роботу уряду і парламенту, і проголосувати цей законопроект в цілому. Дякую. Дякую, колеги. Зараз відбудеться прийняття рішення. Тому прошу всіх зайти зал і зайняти робочі місця, і приготуватися до голосування. що Генеральний прокурор України прибуде у сесійну залу в 12:30 і ми розпочнемо розгляд подань про скасування депутатської недоторканності. Зараз, колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами (номер

Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Вітаю. Колеги, до мене надійшла в президію заява від двох фракцій про оголошення перерви, від фракції "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт". І я запрошую до слова Артура Герасимова, будь ласка. Шановний пане головуючий, шановні колеги, як ви знаєте сьогодні і неодноразово перед цим ми підкреслювали всю важливість судової реформи, яку ми маємо закінчити і прийняти сьогодні закони, які стосуються конституційного провадження та внесення змін до процесуальних кодексів. Тому, шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, я прошу вас поставити на голосування для вирішення в цьому залі питання підняття в порядку денному законопроекту (6427-д) проект Закону про Конституційний Суд України. Дякую за увагу. (6427-д). Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу голосувати. За-150 Рішення не прийняте. І ми переходимо до наступного питання порядку денного це є закон, який фактично є супроводжуючий до того закону, який який ми прийняли перед тим це є проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами (номер 6436). Колеги, я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Я прошу проголосувати і прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Це супроводжуючий неважкий закон і прошу усіх підтримати цю пропозицію. Голосуємо за скорочену процедуру. Голосуємо. За-173 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді міністра екології та природних ресурсів Семерака Остапа Михайловича. Дякую, шановний Андрію Володимировичу. Шановні народні депутати! Насправді законопроект 6436 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування забезпечення поводження з радіоактивними відходами є спарений з попереднім законом, який ви щойно проголосували, за що я вам дуже вдячний і вони повинні бути проголосовані разом. Хотів би наголосити, що сьогодні ситуація пов'язана з функціонування державного фонду поводження з радіоактивними відходами (фонду РАВ) є вкрай незадовільна. Відбувається системне недофінансування запланованих заходів з розвитку системи поводження з радіоактивними відходами в Україні, пов'язані із створенням підвищенням безпеки об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Фактично створення об'єктів та реалізації інших заходів розвитку системи поводження РАВ відбувається лише за наявності фінансування в рамках міжнародної технічної допомоги. Створення такого фонду дасть нам можливість бути належними партнерами і додатково мати можливість залучати кошти міжнародних партнерів. Такий стан, який ми сьогодні, на жаль, маємо із запровадження… із поводження з радіоактивними відходами має негативний вплив на безпеку функціонування та сталий розвиток національного ядерного енергетичного сектору в цілому, дотримання Україною основних міжнародних принципів забезпечення поводження з радіоактивними відходами та використанням ядерної енергії. Поводження з РАВ, включаючи забезпечення надійного механізму фінансування робіт з цими відходами, покладається на державу. Тому прошу вас, шановні колеги, підтримати цей закон в першому читанні і в цілому. Таке є відповідне рішення двох комітетів – бюджетного і комітету екології. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І до співдоповіді я запрошую

Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 24 травня розглянув урядовий законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу за номером 6436. Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу та створити у спеціальному фонді державного бюджету державний фонд поводження з радіоактивними відходами, що матиме накопичувальний характер. Джерелами формування фонду запропоновано надходження до спеціального фонду державного бюджету екологічного податку, що справляється за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів. Такий податок на даний час зараховується до загального фонду Державного бюджету. Набрання чинності відповідного закону пропонується з 1 січня 2018 року, що узгоджується із частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу. Реалізація законопроекту призведе до перерозподілу доходів та видатків Державного бюджету між загальним і спеціальним фондом. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зауважило про необхідність одночасного розгляду законопроектів за реєстраційними номерами 6435 і 36, які є системно пов'язаними. Тому за наслідками розгляду комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді законопроект за номером 6436 прийняти за основу та в цілому як закон із урахуванням пропозицій комітету, викладених у листі-висновку до цього законопроекту. Відтак, Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради у разі прийняття законопроекту при оформленні відповідного Закону належить внести до нього необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, що пов'язані із зазначеним рішенням комітету. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. Дякую вам. І прошу провести запис: два – за, два – проти.

який є похідним від 6435, котрий ми тільки що проголосували в цілому, та підтримує рішення комітету голосувати за основу та в цілому. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" Євтушок Сергій Миколайович. оскільки дійсно правду сказав міністр, це є похідний законопроект, який ми щойно проголосували попереднім. Але я хочу подякувати і делегації і, власне, міністрові. Бо буквально нещодавно у Лондоні відбулося засідання, де чітко дивилися на те, що в програмі "Укриття" було зекономлено в Україні 62 мільйони доларів, які мали би повернутися до донорів, які направляли на цей проект гроші. Українська сторона спромоглася переконати раду цих донорів про те, що ці кошти можуть бути використані на обладнання і закуплення нестабільних конструкцій. Тому пане міністр, вам особисто подяка і подяка українським народним депутатам, делегації, була і переконала все-таки раду донорів не забирати ці гроші, а використати в нашому Чорнобилі в Україні. Фракція "Батьківщина", буде підтримувати даний законопроект. Колеги, я бачу не записалися "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка". Повідомте, хто буде від ваших фракцій виступати. Добре. Зараз Яценко Антон Володимирович від "Партії "Відродження". 11:45:10 ЯЦЕНКО А.В. Шановні друзі, ну, дійсно, ми підтримали перший закон по цій тематиці, але я дуже дивуюсь, що всього 231 голос, бо це питання екології і нашої країни, нашої землі. Тому, я вважаю, занадто мало підтримки на цей закон. І цей закон, безумовно, ми будемо підтримувати, він технічний. І все буде добре. Єдине що, пане спікере, я хочу до вас звернутись. От сьогодні у нас в порядку денному, користуючись нагодою, стоїть Закон 3491-д про освіту. Там 800 сторінок. Його роздали лише сьогодні. І тому прохання його зняти і перенести його розгляд, щоб депутати могли з ним ознайомитись. Дякую. Дякую. Я можу вас повідомити, якщо сьогодні буде розгляд питань про зняття недоторканності, я думаю, нам буде важко до будь-яких інших питань перейти. І тому я думаю, що це так і буде, як ви передбачаєте. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Рибак. Включіть мікрофон. Шановні колеги, даний законопроект є, дійсно, похідним від попереднього законопроекту, підтриманого щойно нашим парламентом, за що дякую всім. І хочу сказати, що чисто технічний законопроект – внесення змін до Бюджетного кодексу, - дасть можливість технічно сформувати відповідний фонд. І прийняття цього законопроекту

Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Колеги, я прошу усіх заходити в зал. І в мене буде ще одне прохання-звернення до всіх народних депутатів: щоб ми до 12 години ще розглянули проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного режиму. Ми його включити в порядок денний сесії. Він короткий, він всіма підтримується, щоб ми змогли його швидко пройти до 12 години. Я після цього голосування поставлю його на розгляд, ми його включили в порядок денний сесії. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. І, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті…

Отже, зайшли, так, готові? Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами (номер 6436) за пропозицією комітету в першому читанні та в цілому прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. 6436, голосуємо. Прошу підтримати. За-259 Рішення прийняте. Ми прийняли важливі екологічні закони, це також наше міжнародне зобов'язання. І вітаю Кабмін і комітет з якісно проведеною роботою. Колеги, як я і повідомляв, зараз я прошу, щоб ми підтримали закон, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років. Це закон, який дозволить реабілітувати багатьох борців за українську незалежність протягом ХХ століття. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги.

За-176 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка, пані Ірина.

Шановні колеги, в 2015 році Україна ухвалила Закон 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", яким комуністичний режим 1917-91 років визнано злочинним та таким, що здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини в різних формах. За цим законом держава зобов'язана ліквідувати наслідки злочинів комуністичного режиму та відновити історичну справедливість по відношенню до його жертв. Про необхідність реабілітації жертв комуністичних репресій зазначає і Парламентська асамблея Ради Європи, членом якої є Україна, у резолюції про заходи щодо ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем. Тому моральним обов'язком держави Україна є реабілітація цих людей і відновлення їх доброго імені, таких людей до 10 тисяч в Україні, це розкуркулення, примусове вилучення майна в наших українських селян, це інтернова переселені насильно громадяни, це депортовані кримські татари, це вислані примусово за національним мотивом також кримські татари, багато, багато інших, німці, болгари, греки і в першу чергу українці. Саме на це спрямований законопроект 6574. Що ним пропонується? Встановити, що підставою для реабілітації осіб без будь-яких додаткових вимог, є факт застосування репресій комуністичним режимом в позасудовому порядку, так званими трійками, особливими нарадами НКВС та інше. Реабілітувати осіб, які були засуджені за діяння, які згідно Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи не вважалися злочинами у цивілізованому суспільстві. Третє. Створити спеціальні комісії з реабілітації… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Завершуйте. ЛУЦЕНКО І.С. Прийняття цього закону і подальша реабілітація жертв комуністичних репресій є одним із важливих кроків на шляху відновлення довіри до України як до держави, яка шанує в тому числі і тих, хто зі зброєю в руках боровся і бореться за її незалежність. Прошу підтримати законопроект. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Шухевич Юрій-Богдан Романович. Пане, Юрій, може, з місця? Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Запропонований закон, це є відновлення дійсно історичної справедливості. Як може бути так, що режим, який визнаний злочинним, і ті, які боролись проти цього злочинного режиму, досі остаються злочинцями? Дальше. Хіба не нонсенс, що там є пункт, не реабілітуються ті, які звинувачувались за зраду держави. Якої держави? Держави, якої вже не існує. Тим законом ми реабілітуємо сотні і сотні невинно засуджених, невинно репресованих за національною ознакою, за релігійною ознакою, за соціальною ознакою виселених, депортованих, засуджених, позбавлених всяких громадянських прав. І тепер цей закон ставить все на свої місця. Я вважаю, що ми не можемо, буквально не можемо не прийняти цей закон, бо інакше виходить нонсенс, що ті, які відстоювали цей злочинний режим, досі є привілейованою кастою. В той час ті, які боролися зі злочинним режимом, боролися за незалежну українську державу, є упослідженими, невизнаними, і ще й ті, які зі зброєю в руках боролися, визнаються злочинцями. Я закликаю усіх в ім'я справедливості, в ім'я України проголосувати за цей закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пане Юрій. Я прошу провести запис: два – за, два – проти.

я пропоную мобілізуватися і не розводити теревені, а проголосувати цей закон, і "Народний фронт" буде його підтримувати повністю. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Немировський Андрій Валентинович, будь ласка. Немировський від "Блоку Петра Порошенка". 11:56:40 НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. Обов'язково потрібно підтримати. У кожній родині, у кожній сім'ї є такі люди, які були репресовані під час радянських часів. На даний момент таких людей більше 10 тисяч. Тому цей закон потрібно голосувати тільки "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключний виступ. Від "Самопомочі" Войціцька Вікторія Михайлівна. Відповідно через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення, я прошу усіх запросити в зал. Будь ласка, пані Вікторія.

історія воїна Збройних Сил України, який був затриманий в Італії декілька тижнів тому і поневіряється в італійських тюрмах. Це є новітній репресований воїн, який боровся і бореться за свою державу. колоніальна радянська не дбала про українців, які дбали про свою державу, вона нищила їх. Сьогодні тим законопроектом ми повертаємо справедливість. Багатьох вже немає, ще є декілька людей, які доживають свої дні. Нам важливо показати нашим дітям, що ми шануємо тих, хто відстоює свою державу, українську державу, і караємо тих, хто її грабує, грабував і вбивав наших людей. І тому, голосуючи за цей закон, я хочу, щоб кожен з нас думав про воїна Збройних Сил України, який сьогодні сидить в італійській тюрмі, щоб ми якнайшвидше прийняли закон, в тому числі про окуповані території, і український воїн легально, де-юре відстоював свою землю, був гідний не тільки де-факто, бо він гідний апріорі, а гідний і згідно законів своєї держави. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, обговорення завершене, ми переходимо до прийняття рішень, і я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Колеги, переконливо прошу усіх патріотів, хто дбає про нашу історичну спадщину, прошу зайняти робочі місця і ми переходимо до голосування. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років (номер 6574) за пропозицією комітету за основу. Так? Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, уважно, прошу всіх взяти участь в голосуванні і підтримати. Голосуємо 6574 за основу. Прошу проголосувати.

За-245 Рішення прийняте. Це важливе відповідальне рішення українського парламенту. І згідно Регламенту зараз я оголошую перерву до 12:30. Прошу о 12:30 всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую